колеги, прошу займати свої місця. Ще раз всім доброго ранку, народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України! Прошу народних депутатів підготуватись до реєстрації. Прошу реєструватись. Шановні колеги, прошу реєструватись. 10:07:53 На ранковому засіданні Верховної Ради України зареєстровано 388 народних депутатів. Оголошую… Оголошую ранкове засідання Верховної Ради України відкритим. Шановні пані і панове, протягом 3 днів роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання журналісти руху "Чесно" зафіксували 3 випадки кнопкодавства. І ми звертаємося до Голови Верховної Ради України звернути особливу увагу на це ганебне порушення Конституції, Регламенту, законів України про статус народного депутата України. Шановний пане Разумков, просимо вас негайно надати доручення регламентному комітету розглянути випадки з кнопкодавством народних депутатів України: Литвиненка Сергія, Копанчук Олени, Ковальова Олександра. Один з цих народних депутатів так само перешкоджав роботі журналістів, і пишуть про це журналісти руху "Чесно", погрожував журналістам. Ми звертаємось до вас, щоб ви дали таке саме доручення негайно розглянути цей випадок на Комітеті з питань свободи слова і дотримуватись так само обіцянок шановного всіма нами Президента Зеленського, який так само протестує проти кнопкодавства. Це перше. І друге. Ви знаєте ми за те, щоб турборежим дотримувався у Верховній Раді і категорично проти того, що на 8 хвилин пізніше розпочалося ранкове… Дякую. Я думаю, що час, коли ми починаємо пізніше трошки, аніж це було раніше в минулому скликанні все ж таки добігає до кінця і, там, ще кілька днів і ми будемо розпочинати рівно о 10-й і рівно о 12:30, а після цього о 16 годині. І я вдячний колегам, що вони досить пунктуальні сьогодні. Ще раз всім дякую. Щодо першого питання. Вже зранку було дане доручення, але одночасно з цим прошу

за минулий час, точніше, пред'явили 2 випадки кнопкодавства з боку депутатів нашої фракції пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту. (Оплески) Дійсно, ми про це говорили під час кампанії. І я хотів би, якщо можливо за процедурою, зараз надати слово цим депутатам від нашої фракції, щоб вони дали пояснення і, можливо, в них є якась додаткова інформація. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи будете ви заперечувати, щоб дати слова народним депутатам України для пояснення своєї позиції? Якщо немає заперечень, прошу включити мікрофон Сергію Литвиненку, фракція "Слуга народу". Доброго дня, шановний спікер, шановні депутати! Доброго дня, народ України, Президент! Я хочу вибачитися за те, що вийшло. В моїх діях не було ніякого умислу, це все було в турборежимі, виходило помилково, тому що я переживав, щоб за ці закони дійсно ми проголосували так, як підказували мені душа і серце, і умислу не було злого. Хочу вибачитись і сказати, що моя зарплата місячна і я готовий її передати в благодійні фонди за цю помилку. Дякую, Сергію. Я сподіваюсь, що такі ситуації більше ніколи не будуть повторюватись ні у вас, ні в представників партії "Слуга народу". І Копанчук Олена. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги! Хочу також принести офіційне вибачення перед усіма, сказати, що, для мене хоч і було важливо, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправдання, я це розумію, для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюся до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. я думаю, що це стане посилом також уваги не робити, не вчиняти неособисте голосування. (Оплески) Дмитро Олександрович! Я, дійсно, вважаю, що в новому скликанні таких ганебних фактів, як кнопкодавство, не повинно бути, це абсолютно правильно. Але я би вам хотів запропонувати ще одне. А дайте, будь ласка, слово, щоб вибачилися ті, хто минуле скликання тут кнопкодавили і 90 відсотків питань так продавлювали. Ось дайте їм слово для вибачення. Дякую. Іване Івановичу, мені здається, що це дуже слушна пропозиція. Однак, мені здається, що якщо ми до неї перейдемо, то нам не вистачить тижня. І це повністю заблокує роботу Верховної Ради України. Тому давайте переходити до розгляду питань. Шановні народні депутати! Нам треба включити до порядку денного пленарного засідання 1039, законопроект, законопроект 1039-1 (альтернативний), законопроект 1039-2. Прошу підтримати та проголосувати.

За-267 Проти – 11, утримались – 36. Рішення прийнято. Ставлю на голосування питання про включення до порядку денного пленарного засідання законопроекту 1044, 1044-1. Прошу підтримати та проголосувати.

За-287 Проти – 0, утрималось – 48. Ставлю на голосування питання про включення до порядку денного питання 1035, 1035-1, 1035-2. Прошу підтримати та проголосувати. За-257 Проти – 2, утрималось – 67. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні народні депутати, вам розданий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави (реєстраційний номер 1011, 1011-1). Пропоную розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-299 Проти – 6, утрималися – 30. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається представнику Президента України у Верховній Раді України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Руслан Олексійович, прошу до слова. Вельмишановний Голово, шановні колеги! Шостий рік триває збройна агресія Російської Федерації проти України, ефективне реагування на конкретні загрози національним інтересам у воєнній сфері потребує комплексного та узгодженого виконання завдань оборони держави. Вказані заходи на сьогодні, як правило, виконуються органами державної влади розрізнено, зазначено і обумовлено відсутністю сукупності документів, які б визначали зміст, обсяги виконавців, порядок і строки здійснення заходів держави щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Така ситуація має негативний вплив на ефективність виконання поставлених завдань складовими сил оборони. З огляду на зазначене, Президентом України Володимиром Зеленським внесено на розгляд парламенту та визначено як невідкладний проект Закону про внесення до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави (реєстраційний номер 1011). Проектом пропонується закріплення на законодавчому рівні необхідності розроблення плану оборони України, який визначатиме зміст, обсяг виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту, та її захист у разі збройної агресії. Друге. Розроблення відповідного плану у порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, затвердження такого плану та його структури Президентом України. Внесення відповідних змін дозволить забезпечити ефективне реагування на конкретні загрози національним інтересам у воєнній сфері, покращення координації діяльності складових сил оборони, злагоджену підготовку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, національної економіки, населення території держави до оборони, що в цілому сприятиме підвищенню рівня обороноздатності України. Враховуючи викладене прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України Володимира Зеленського та прийняти законопроект №1011 за основу та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Руслане Олексійовичу. Слово для доповіді щодо представлення альтернативного законопроекту 1011-1 надається народному депутату України Рахманіну Сергію Івановичу.

Шановні колеги! Від фракції "Голос" і від мене особисто, як суб'єкта законодавчої ініціативи і моїх колег поданий альтернативний законопроект 1011-1, у зв'язку з чим? По-перше, законодавча ініціатива подана Президентом України щодо внесення змін до Закону "Про оборону України" не є дуже доцільною, поясню чому. По-перше, ці зміні доречніше було, і на цьому, до речі, наполягало ГНЕУ, я про це говорив на комітеті, їх доречніше було вносити до Закону "Про національну безпеку і оборону" – це, по-перше. ця ініціатива вносилася Верховною Радою попереднього скликання, ще в 2015 році і була відхилена комітетом, як не дуже доцільна. По-третє, ця ініціатива почасти дублює російський концепт і не дуже збігається з стандартами НАТО і з нашим законодавством. І, останнє, це право Президента мати відповідний план, хоча, якщо ви подивитесь профільні закони, зокрема Закон про оборону, і Закон про національну безпеку, там є безліч різних планів, і безліч суб'єктів планування. Але, якщо вже Президент, як голова Ради національної безпеки і оборони, Верховний Головнокомандувач хоче мати ще і такий документ, він мусить мати правильний суб'єкт організації планування, а з нашої точки зору таким суб'єктом має бути Рада національної безпеки і оборони, відповідно до Конституції, і до профільних законів. А, по-друге, має бути механізм введення в дію цього документу, бо план це не просто сукупність документів, це документ і зазвичай подібні рішення вводяться в дію з указом Президента після відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони. Дякую.

питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 9 вересня розглянув законопроект, поданий Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. І також розглянув альтернативний законопроект, поданий групою народних депутатів, зокрема Рахманіним Сергієм Івановичем. Законопроект реєстраційний номер 1011, поданий Президентом, законопроект 1011-1 поданий народними депутатами як альтернативний. Законопроект поданий Президентом України получив схвальний виступ Головного науково-експертного управління Верховної Ради України і за результатами висновку може бути рекомендований для розгляду прийнятий за основу. Комітет з питань антикорупційної політики також за результатами розгляду цього законопроекту дійшов висновку, що проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупційних ризиків. Альтернативний законопроект, який щойно доповідав шановний Сергій Іванович, розширює компетенцію Ради національної безпеки і оборони. Відмінність між цими двома законопроектами, за великим рахунком, полягає лише в тому, хто саме має формально готувати план оборони і подавати його на затвердження Президенту України. З точки зору тих комплексних заходів, які потребує оборона держави, більш логічним на думку комітету і на думку, до речі, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, є якраз повноваження Кабінету Міністрів України. Оскільки план оборони передбачає консолідацію дій різних міністерств, це Міністерство оборони, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство охорони здоров'я і так далі. Тому комітет пропонує, за результатами обговорення вищезазначених законопроектів, зважаючи на конституційні повноваження Президента, здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони та, враховуючи забезпечення державного суверенітету, здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності держав, відноесених до компетенції Президента України до конституційних повноважень. Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України: за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому проект... Дякую, Федір Володимирович. Прошу по фракція записатися: два – за, два – проти.

Колеги, товариство, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" передбачає необхідність розробки та затвердження Президентом України, як було сказано, плану оброни. План оброни – це конкретні заходи, які вимагають скоординованих дій органів виконавчої влади та всебічного ресурсного, в першу чергу, фінансового забезпечення. Кабмін забезпечує державний суверенітет України та здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, це вищій орган в системі органів виконавчої влади, тому на нього доцільно покласти розробку плану. При цьому перед поданням Президента України план обов'язково буде розглянутий Радою національної безпеки і оброни,це координаційний орган. Усім державним структурам треба діяти злагоджено, за єдиним замислом і планом. І ми знаємо, що Україна шостий рік поспіль протистоїть російській агресії, по суті, є воюючою державою і її оборона має бути справою усіх державних органів, а не лише військових. І нам постійно говорилося, що от-от на Україну нападуть, буде здійснена агресія, все далі і далі. Але банально за 5 років війни у нас не напрацьовано плану на випадок реального вторгнення. Ми прагнемо миру і будемо робити все, щоб війна закінчилася, але найкраща гарантія нашої безпеки – це сильна армія, міцна економіка і готовність злагоджено дати відсіч. І тому я прошу зараз зал об'єднатися і підтримати даний законопроект за основу та в цілому. Дякую. Дякую за слово. Шановні друзі, "план оборони країни" я пропоную розглядати як план дій з оборони України, план дій захисту громадян України, саме в цьому є позиція фракції Юлії Тимошенко "Батьківщина". І тому ми наголошуємо, що в плані оборони країни ми маємо чітко задіяти сили оборони, сили безпеки, весь без виключення уряд, весь парламент і дати право головнокомандувачу верховному Президенту, затверджуючи план оборони, передбачати одразу: перше – відповідальних, друге – строки і третє – ми як професіонали радимо постійно оновлювати план оборони країни, постійно підтримувати українську армію. Чим? Озброєнням, знаряддям, навчанням, захистом. Тому ключова пропозиція для законодавців від нас – передбачити постійне оновлення і контроль за виконанням плану дій з оборони країни. Друга ключова функція. Є Рада національної безпеки і оборони України. Ця рада є за Законом "Про національну безпеку" органом, який координує всі сили оборони і безпеки, а відтак ми пропонуємо також до другого читання і будемо наполягати внести таку поправку, щоб план оборони країни розглядався і затверджувався на Раді національної безпеки і оборони України. І головне, для чого все ми сьогодні з вами це робимо, заради того, щоб 2 бійці, які віддали життя протягом останньої доби на передовій і всі бійці, які зараз чують нас і чекають нарешті рішення, що вся держава почне обороняти країну, отримали впевненість – їхнє життя, їхня звитяга в державі від Верховного Головнокомандувача до останнього виконавця-чиновника є за планом оборони обов'язком діяти і захищати рідну землю. Слава Україні! Герасимов Артур Володимирович, фракція "Європейська солідарність". 10:28:11 ГЕРАСИМОВ А.В. Артур Герасимов, "Європейська солідарність". Прошу передати слово бойовому генералу Герою України Михайлу Забродському. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Забродський, фракція "Європейська солідарність". Перш за все дякую, шановні колеги, що ви привітали, відповіли на військове вітання, яке застосував попередній доповідач. Рахую так, що це знак поваги навіть тим, хто зараз за 600 кілометрів звідси, це декілька десятків тисяч чоловіків і жінок, які дають в тому числі і нам з вами змогу працювати тут в цьому залі на користь Україні.

відкриттів останніх 5 років, чому останніх 5 років, тому що тільки за останні 5 років повернулися обличчям до цього питання, стало те, що, незважаючи на 28 попередніх років, толкового плану оборони України у нас, як не дивно, нема. Попередній доповідач звернув увагу на порядок дій і таке інше. Мушу вам доповісти і відкрити частково державну таємницю – порядок дій в цьому плані не передбачається. Цей план – це стратегічний документ, який містить в собі перелік заходів завчасної і частково безпосередньої підготовки країни до оборони. І акцент в цьому плані дійсно зроблений на взаємодії силових відомств з іншими інституціями держави. дуже цікаве прислів'я "No plan survive after first shot" – "Ні один план не може вижити після першого пострілу". А, враховуючи те, що цим саме планом буде передбачено речі, які робляться завчасно і навіть в мирний час, то цей план конче потрібен для того, щоб закінчити повний цикл, в тому числі і оборонного планування в нашій державі. Ще раз хочу нагадати шановним колегам: стаття 17 нашої Конституції зауважує нам і прямо наголошує на те, що захист нашого суверенітету і територіальної цілісності це справа всього українського народу. Цей план дає путівку в життя стратегічному документу, який дав змогу реалізувати ці замисли. Дякую за увагу. Шановна президія, шановні колеги, ну, безперечно, депутатська група "За майбутнє" буде голосувати саме за президентський законопроект, бо логіка дуже проста. Президент – Головнокомандуючий, якщо він саме так бачить наробку цього документа, то ми готові і повинні його підтримати. І ще я хотів би сказати як мажоритарник, який представляє 60 виборчий округ, а це Донецька область, саме передова. "Дякую" (в лапках) Верховній Раді, що згадали на шостий день роботи, що потрібно займатися обороною, що у нас йде війна. І хочу вам сказати, що сьогодні вночі двоє наших захисників загинули і гинуть кожен день. Я пропоную зараз хвилиною мовчання згадати всіх героїв і показати, що Верховна Рада не забуває, що в цій країні йде війна. Дякую.

Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні колеги, насправді уважне читання – дуже корисна річ. Якщо б уважно подивилися в тому числі ті, хто підтримує цей законопроект, Закон про національну безпеку і оборону, вони б побачили, що, на правду, там все розписано. розписано. Є документ довгострокового планування, який називається Національна стратегія. І звертаю вашу увагу, що Президент України після вступу на посаду протягом 6 місяців має зробити цей документ. Бо на підставі нього формується ще ціла низка документів. І цей документ і є тим планом оборони, яким керується Україна. А від нього ухвалюються документи середньострокового планування і короткострокового планування. Від того, що з'явиться ще один документ, нічого не зміниться. Логіка дуже проста. Просто люди, на яких покладена певна компетенція, мають виконувати свої функції, от і все. Як буде називатися цей план, значення не має. Дякую. Дякую, Сергій Іванович. Все, всі бажаючі виступили? Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Шановні народні депутати, прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1011) про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави. Прошу підтримати та проголосувати.

За-316 Проти – 19, утримались – 9. Рішення прийнято. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1011) про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави. Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Проти – 8, утримались – 56. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного.

Це той важливий законопроект, який не дає змоги штрафувати так званих власників "євроблях". Тому я думаю, що це треба розглянути на швидко прийняти. Шановні народні депутати, пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

Переходимо до розгляду питання порядку денного. Слово для доповіді надається представнику Президента у Конституційному Суді України Веніславському Федору Володимировичу. Шановна президія, шановні народні депутати, Президентом України в порядку статті 93 Конституції України внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект, який отримав реєстраційний номер 1030 визнаний Президентом як невідкладний, його назву оголосив Голова Верховної Ради. Мова йде про законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Шановні колеги, шановні громадяни України, цей законопроект насправді має дуже просту мету свого ухвалення. Цей законопроект – це реакція на те, що органи державної влади України за попередні 5 років показали свою неспроможність, з одного боку, ефективно працювати, з іншого боку, це приклад очевидних корупційних дій з боку різноманітних контролюючих органів, а насамперед Державної митної служби. Дуже проста річ. Громадяни абсолютно незаконно ввозять на територію України, на митну територію України транспортні засоби на іноземній реєстрації. Всі чудово розуміють, відкрита інформація, що за кожну машину треба сплатити спочатку митниці, потім тим контролюючим органам, які контролюють пересування по території України, тобто йдуть в обхід державного бюджету мільярди, мільйони, сотні мільйонів, я не знаю, коштів платників податків, які не надходять до державного бюджету України. Але цей закон – це реакція на такі події, які мали місце в минулому. Президент, зустрічаюсь з громадянами, чує дуже багато прохань все-таки відтермінувати вступ в дію оцих штрафних санкцій. І тому пропонуємо якраз прийняти за основу і в цілому законопроект, який поданий Президентом України, і ще на 90 днів відтермінувати строк накладення штрафних санкцій для тих порушників режиму тимчасового ввезення автомобілів на митну територію України для того, щоб зняти вже не економічну, а соціально-політичну напругу в нашій державі. Дякую. Дякую, Федоре Володимировичу. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дякую. Шановна президія, шановні народні депутати! Насправді Федів Веніславський досить чітко окреслив ту проблему, яку вирішує запропонований законопроект Президентом. Нам дістався у спадок досить великий набір проблем, які утворилися внаслідок непрофесійної дії попередньої влади. Одна з таких проблем – це проблема, яка названа в народі "євробляхери". Дійсно, протягом тривалого часу людям дозволяли, закривали очі на ввезення автомобілів. Потім, коли це явище стало масовим, намагалися його якось вирішити адміністративно. Це не вдалося і виникла ціла серія, ціла низка якихось компромісних та напівкомпромісних варіантів, які не задовольнили обидві сторони. І сьогодні ми маємо перед собою цю проблему. Сам законопроект викликав дискусію в нашій команді, однак Президент прийняв рішення, яким вніс законопроект. Ми його підтримуємо. хочемо сказати, що оце відстрочення до кінця року, яке ми пропонуємо і щодо штрафів, і щодо спрощеного порядку оформлення автомобілів, це є вже останнє рішення, більше за цим ми до цього рішення повертатися не будемо. Дякую. Прошу підтримати.

Крулько Іван Іванович, "Батьківщина". Андрій Іванович Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". не вдалося виконавчій владі забезпечити ефективну реалізацію попереднього закону, який встановлював граничні терміни. І ця ситуація продовжується в Україні. Я щиро сподіваюсь, що ми більше, як і пообіцяв голова комітету, не повернемося до продовження, до питання продовження цих термінів і воно буде внормовано. І не тільки зареєстровані і сплачені податки з тих автомобілів, які є в Україні, але й нові не будуть заїжджати тому що ми знаємо, що цей процес, на превеликий жаль, існує, контролюється. І це вже питання до нових правоохоронних органів, оновлених командою "Слуга народу". В мене пропозиція, яку я озвучував на комітеті. Ми її не включили в цей проект закону. Але це важливо, щоб всі почули. Ми, з одного боку, дозволяємо, знову ж таки продовжуємо Євро-2, Євро-3, Євро-0 фактично. І з 1 січня, я всім нагадую, у нас має запрацювати Євро – Що це означає? Це означає, що всі нові автомобілі подорожчають від 3 до 4, деякі навіть більше, тисяч доларів за одиницю. То де логіка? Тому я вважаю за потрібне переглянути цю норму для того, щоб ми таким самим чином не демотивували людей, хто хоче купувати нові автомобілі, сплачуючи всі податки. І відтермінували питання введення Євро-6 в Україні. Підтримують це профільні асоціації і бізнес. І головне, я впевнений, що це буде на користь громадян України. Тому є така ініціатива, я закликаю парламент, потім її, в рамках змін до Митного кодексу, також проголосувати. Дякую. Дякую, Андрію Івановичу. Южаніна Ніна Петрівна, фракція "Європейська солідарність". Шановна президія, шановні колеги! Сподіваюсь, що ви всі проживали останні 3 роки в Україні і бачили своїми очима той колапс, який був створений в результаті невиконання законодавства. І те, що ви зараз сказали, виглядає дуже дивним, тому що компромісне рішення, над яким працювала велика кількість якраз представників тих людей, хто порушив це законодавство і представників виконавчої влади, справді шукалося понад два роки і воно було знайдено, це було компромісне рішення, яке всіх задовольнило. Тому, що ви зараз говорите, послухайте себе? Закон України 2612 якраз і вирішив ті проблеми, які стояли і були перед нами найважливими, тому що це був справді колапс, який спостерігався в країні. І за цей час, з моменту прийняття закону, 145 тисяч власників авто розмитнили, провели всі митні формальності і оформили транспортні засоби. крім них, ще 332 тисячі громадян України скористалися новими правилами, які були внесені у Митний кодекс України. Тому, сподіваюся, що все ви добре розумієте, продовжите державницьку політику і продовжите професійне відношення до вирішення всіх питань. я хочу наголосити, що, відповідно до закону 2612 статті 452, з метою контролю за використання на території України транспортних засобів між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою та органами Національної поліції, мав здійснюватися автоматизований обмін інформацією. Крім того, статтею 558 Митного кодексу передбачено, що органи доходів і зборів у автоматизованому режимі зобов'язані надавати, передавати органам Національної поліції інформацію щодо транспортних засобів, які поміщені в різні режими.

Шановні колеги! Я думаю, що в жодного із нас немає сумнівів про те, що проблема автомобілів на єврономерах вона виникла не просто так. У кожного із нас немає сумніву про те, що люди купували ці автомобілі не від гарного життя. Не від того, що хотіли обманули, а просто хотіли їздити на доступних авто. І цей закон, який був прийнятий ще минулим скликанням, він хоч частково вирішував ту проблему, яку насправді створили наші митні органи, і деякі люди, які займались корупцією в цьому питанні, і заставляли людей фактично використовувати цю схему. Але зараз те, що ми пропонуємо, це знову ж продовжити дію закону строк якого сплив в серпні цього року. Фактично ми вже один раз продовжили дію з 180 днів на 270. І зараз вже ми показуємо всім іншим нашим громадянам, що закон можна порушувати, що можна розраховувати на те, що строки закону і штрафи будуть продовжені. І, найголовніше, ми показуємо те, що закон не рівний для всіх. Я не знаю, як ми можемо відповісти людям, я знаю по статистиці більше ніж 240 адміністративних штрафів вже складено, які заплатили цей штраф. І ми зараз говоримо про те, що якщо б вони цього не робили, якщо б вони сумлінно порушували закон, то нічого не сталося. Тому наша фракція буде голосувати проти цього закону, ми напевно будемо єдині в цьому залі, які будуть голосувати проти, тому що ми вважаємо, що закон повинен бути один для всіх. І ми повинні витрачати свій час не на продовження окремих льгот, а на те, щоб разом з вами, разом з усіма народними депутатами, разом з Кабінетом Міністрів подумати, як зробити так, щоб для всіх громадян на довгий час наші автомобілі і ті автомобілі, які вони хочуть закупати стали доступні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тарас Іванович Батенко, група "За майбутнє". Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Якщо минулий парламент швидше не хотів, аніж не міг вирішити питання ситуації з тимчасовим перебуванням на території України автомобілів з іноземною реєстрацією. Та я більш ніж переконаний, що цей парламент має всі шанси вирішити цю проблему. Ми знаємо, що починаючи з 22 серпня цього року, правоохоронні органи отримали право накладати драконівські штрафи на власників таких автомобілів та конфісковувати ці авто взагалі. Понад 300 протоколів уже складено за цей час. Але для нас очевидним є головне інше, очевидним реальним варіантом вирішення даної проблеми, друзі, є зняття загороджувальних бар'єрів, які стоять на шляху наповнення українського ринку сучасними автомобілями, та являє собою нічим іншим ніж підкріплені вимоги до екологічності і величезні ставки акцизів, та інших податків. З цією метою депутатська група "За майбутнє" зареєструвала законопроекти, які повністю вирішують проблему з тимчасовим перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією. Даними законопроектами, які зареєстровані: 2078 пропонується передбачити, що вимоги екологічних стандартів "євро" застосовується під час імпорту виключно для нових транспортних засобів з одночасним відтермінування, про що говорилося в цьому залі, введення стандарту "євро-6" до 2025 року. Більше того, ми зареєстрували законопроект, яким спрямовано скасування нарахування акцизу на транспортні засоби та кузови до них, як такі, які не можуть бути віднесені до акцизних товарів. Згідно світової практики, друзі, та діючого нашого законодавства ми переконані, що прийняття зазначених законопроектів позитивно вплине на розвиток автомобільного ринку в України, дасть змогу громадянам легалізувати уже куплені автомобілі іноземної реєстрації і придбати їх, а також сприятиме збільшенню надходжень до бюджету від митних платежів. Наша група голосує "за". Дякую.

Доброго дня, шановні колеги, шановний пане Голово! Я хочу швидко сказати, давайте згадаємо, хто користувався такою такою проблемою як "євробляхи". Це були люди в яких не було можливості купити якісь автомобілі, які були дорожчі. Що куплялось? Як правило, куплялися старенькі "Aуді", старенькі "Фольксвагени", які коштували 2, 3, 4 тисячі доларів. Дійсно, цю проблему розв'язала минула влада, цю проблему просто замовчували, їх наче не помічала поліція. Дійсно, дуже багато автомобілів вже розмитнили, але осталося дуже, дуже мало які дійсно хочуть розмитнити до кінця свої автівки. І я думаю, що на всім треба надати шанс цим людям, які хочуть сплатити до бюджету і їздити легально. Все це сталося із-за того, що доходи населення впали, і дійсно не було можливості у бідних людей, в тих, в яких нема нормального доходу, купити собі автомобіль на українському ринку. 10 секунд дайте. УСТЕНКО О.О. І ще я дуже хочу сказати велике дякую Максиму Нефьодову, те, що в експертних кругах і скрізь я чую: контрабанда стоїть, нічого не можна провести через кордон. І я дуже йому дякую і дякую Президенту України. обговорення питання завершено. Колтунович Олександр Сергійович, "Опозиційна платформа – За життя". Вельмишановний пане Голово, шановні народні депутати, безумовно, питання надзвичайно важливе, але я в продовження попередніх виступаючих хотів би звернути увагу на вкрай важливе питання – питання, яке стосується продовження цієї теми, а це вже і далі іде стимулювання ввезення на територію України електромобілів, стимулювання підвищення рівня екологічності. Ми розуміємо які сьогодні є питання у транспортних підприємств. І для того, об вони мали ресурс, фінансовий ресурс для модернізації основних засобів для цього необхідно стимулювати і далі впроваджувати податкові преференції. Я хотів би побажати якраз Комітету з питань фінансів і податкової політики щодо того, щоб в подальшому стимулювалося. Ми розуміємо які є на сьогоднішній день тренди, у світі повністю певні міста закриваються для ввезення окремих категорій автомобілів і проїзду. Тому необхідно і в подальшому сконцентрувати увагу саме на цьому питанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1030) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Прошу підтримати та проголосувати.

По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 220, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 0, позафракційні – 25. По процедурі Гетманцев, хвилина. 10:52:41 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Шановні колеги, насправді, закон на кілька статей, там нема чого обговорювати, і ми в процесі підготовки до першого читання не отримали жодної поправки до цього закону, і секретаріат сам вніс певні корективи, які зробили цей закон технічно якіснішим. якіснішим. Тому я пропоную сьогодні… Вже всі фракції визначилися: хто – за, а хто – проти; пропоную сьогодні все ж таки проголосувати його в цілому, оскільки це питання, воно є дуже нагальним, і люди чекають його. І, дійсно, штрафи виносяться. Тому з врахуванням пропозицій комітету пропоную поставити на голосування в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дійсно, з… Я прошу тиші в залі, колеги! Дякую. Дивіться, з 22 серпня люди вже платять штрафи. Те, що не вирішено це питання, це в принципі частина відповідальності і на них лежить, але частина відповідальності лежить на державі і на владі. Це законопроект не вирішує питання, і він не буде… якщо ми його перенесемо на друге читання, він не зміниться істотно, правок тут глобальних не буде, але зробити так, що ще 2 тижні чи тиждень люди будуть сплачувати штрафи, мабуть, неправильно. Фракції визначились, хто буде підтримувати цей законопроект, хто виступає проти. Однак для того, щоб трошки зробити легшим життя наших співгромадян я пропоную проголосувати цей законопроект в цілому. Якщо немає заперечень, то ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону, реєстраційний номер 1030, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Прошу підтримати та проголосувати.

"Слуга народу" – 228, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 18, "Голос" – 0, позафракційні – 24. Закон прийнято в цілому. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд поступив проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду (реєстраційний номер 1063). Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-279 Проти – 3, утримались – 45. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається народному депутату України Кубракову Олександру Миколайовичу. Доброго дня, шановні колеги, шановний Дмитре Олександровичу. До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного державного дорожнього фонду (реєстраційний номер 1063) (від 29.08.2019), внесений народними депутатами та визначено як невідкладний Президентом України та на першому засіданні Верховної Ради України 29 і 30 серпня 2019 року. Вчора ми проголосували за законопроект з реєстраційним номером 1047 щодо про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення габаритно-вагового контролю. Цей законопроект було проголосована за основу та в цілому. Сьогоднішній законопроект 1063, він є невід'ємною частиною того процесу, який ми запроваджуємо, а саме автоматичного зважування, і він лише уточнює куди будуть спрямовуватись штрафи від застосування даної системи. Суть полягає в тому, щоб законодавчо закріпити спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, адміністративні штрафи за порушення передбачені частиною другою статті 122 та частиною другою статті 131 131 Кодексу України про адміністративні порушення. Отже, прийняття законопроекту сприятиме спрямуванню додаткових джерел фінансування дорожнього фонду та дозволить забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування. Від себе хочу додати, що штрафи в цій історії не головне, а головне, щоб працювала система. Тому що ми бачимо, що українські перевізники, коли вони доїжджають до кордонів з Євросоюзом, вони різко перевантажують свої зайві грузи і виконують всі норми, які є встановлені в Євросоюзі. Тобто мова про те, щоб були правила і...

другою складовою необхідною, щоб система запрацювала. Прошу теж підтримати за основу та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбиту Юрію Михайловичу. Доброго дня, шановні колеги! Шановний Дмитре Олександровичу, шановні запрошені! Комітетом з питань бюджету 6 вересня розглянуто законопроект 1063 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо джерел формування державного дорожнього фонду та відмічено зокрема таке. Вказані в законопроекті норми щодо штрафів, раніше не були передбачені в чинному законодавстві. Але у зв'язку з прийняттям базового Закону 1047 ми можемо по суті працювати дальше над прийняттям законопроекту 1063, так як він є похідним. Комітет також зауважив про необхідність внесення до законопроекту 1063 техніко-юридичних правок для узгодження його положень між собою з чинними нормами Бюджетного кодексу та приведення у відповідність до основних вимог законодавчої техніки. Крім того, під час розгляду законопроекту 1063 в Комітеті Міністерством фінансів спільно зі співавтором законопроекту Кубраковим Олександром Миколайовичем внесено пропозицію зараховувати до джерел формування державного дорожнього фонду 50 відсотків передбачених у законопроекті штрафів з урахуванням того, що функціонування органу, який буде адмініструвати стягнення таких штрафів, здійснюється із загального фонду державного бюджету. Враховуючи наведене та з огляду на те, що законопроект визначено Президентом України як невідкладний, Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект 1063 розглянути після розгляду та прийняття, що вже відбулося, законопроекту 1047 та прийняти за основу і в цілому як закон з пропозиціями комітету, наведеними у листі-висновку, зокрема щодо внесення техніко-юридичних правок, для узгодження положень законопроекту між собою, з нормами Бюджетного кодексу та остаточною редакцією прийнятого базового законопроекту 1047, а також щодо зарахування до спеціального фонду лише 50 відсотків відповідних штрафів. Оскільки вчора, 11 вересня, Верховна Рада прийняла базовий законопроект 1047 за основу та в цілому як закон, прошу підтримати рішення Бюджетного комітету щодо прийняття похідного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вагу.

Шановні колеги, шановний пане Голово, ми сьогодні розглядаємо законопроект, який пов'язаний з законопроектом 1047, який ми вчора прийняли. Хотів би зазначити, що даний законопроект 1063 – це законопроект, який був слово в слово переписаний з законопроекту 9531 від 04.02.2019 року ще у восьмому скликанні. Але хотів би зупинитися на деяких моментах цього законопроекту. Щодо суті запропонованого, то джерела формування дорожнього фонду дійсно потребують розширення в даному випадку за рахунок запропонованих адміністративно-господарських санкцій. У законопроекті враховані лише санкції, що безпосередньо пов'язані із габаритно-ваговими перевезеннями в той час як проект спрямований на створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства та фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху загалом. Враховуючи зазначені мету і цілі проекту закону у пояснювальній записці, джерела формування дорожнього фонду можуть бути розширені за рахунок надходження від інших санкцій. Оскільки ми вчора проголосували законопроект 1047, і підтримуючи його в цілому, "Європейська солідарність" буде підтримувати і голосувати за цей законопроект. Дякую.

більше 20 або 30 років, і всі вони потребують капітального оновлення. В 2018 році було зібрано більше 30 мільйонів гривень штрафів за перевантаження. І ця сума зросте після набуття чинності Законом про нові правила габаритно-вагового контролю, який ми ухвалили вчора. Ці гроші мають іти в тому числі до Державного дорожнього фонду. Можливо, тоді в нас дійдуть руки та гроші і вистачить грошей для того, щоби відремонтувати дорогу, наприклад, між Миронівкою і Богуславкою Київської області, яка була спроектована і побудована в 60-70-х роках. Або дорогу з Києва до Черкас. Нам потрібно привести в нормальний стан понад 24 тисячі кілометрів доріг. Прем'єр-міністр нещодавно говорив про те, про плани залучити на ремонт доріг близько 2 мільярдів доларів за рахунок міжнародних організацій та внаслідок боротьби з сірими продавцями пального, які не сплачують акцизу до бюджету. Я пропоную підтримати зусилля уряду та сьогодні сьогодні підтримати проект Закону 1063 за основу та в цілому. Дяку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тарас Іванович Батенко, депутатська група "За майбутнє", з місця.

Чому ж тільки 50 відсотків направляється до дорожнього фонду? Адже ми всі разом з вами говоримо, що коштів недостатньо на ремонт доріг, недостатньо коштів для забезпечення безпеки на наших дорогах. свою чергу законом відправляємо тільки 50 відсотків. Адже, як на мою думку і на думку групи "За майбутнє", всі 100 відсотків мали би направлятися в дорожній фонд. І якщо вже така пропозиція, Бог з ним, я розумію прекрасно, що Міністерство фінансів завжди проти, щоби кошти направлялися в спеціальні, а завдання Міністерства фінансів і уряду, щоби кошти максимально збиралися в загальний фонд і потім розприділялися на різні соціальні проблеми. Якщо ми вже голосуємо про те, щоби відсотків направлялися зі штрафів в дорожній фонд, то наступним нашим кроком має бути, щоб остальні 50 відсотків направлялися в місцеві бюджети для місцевих громад, адже відеофіксація, автоматичні комплекси будуть встановлюватися саме на території місцевих органів. І коли місцеві органи, по прикладу європейських країн, будуть заінтересовані в тому, отримуючи кошти від відеофіксації, від автоматичних комплексів перевантаження. То це дасть можливість і дасть стимул для встановлення і співфінансування щодо встановлення комплексів відеофіксації і автоматичних комплексів щодо перевантаження. Тому працюємо спільно, разом, друзі. Не забуваємо за органи місцевого самоврядування, бо це основа основ нашої держави. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Іван Іванович Крулько з мотивів. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Безумовно, що цей законопроект потрібно підтримати. Тому що Дорожній фонд, який був створений, в принципі, не так давно, тільки розпочав свою роботу, але його треба наповнювати реальними джерелами. Більше того, я мушу визнати, що навіть цих джерел, які ми зараз добавляємо до Дорожнього фонду, буде недостатньо для того, щоби вирішувати катастрофічну ситуацію з українськими дорогами. Тому я закликаю всіх нас колег, членів бюджетного комітету, членів Комітету з питань транспорту, щоби ми ретельно відпрацювали і запропонували додаткові джерела для наповнення Дорожнього фонду, для того, щоби вирішувати проблеми доріг. Не буде в Україні доріг, не буде розвиватися економіка, не будуть до нас приїжджати інвестори. Ми мусимо забезпечувати свої можливості, як транспортна країна через яку проходять основні магістралі. Тому наше завдання, як парламенту, безумовно, наповнювати Дорожній фонд. І головне, слідкувати, щоби не розкрадалися кошти..

Обговорення питання завершено. Клименко Юлія включіть, будь ласка, мікрофон з місця. Колеги, добрий день! Клименко Юлія, фракція "Голос". Я хочу наголосити, що закон 1047 без закону, який ми зараз розглядаємо, 1063, працювати не буде. Тому велике прохання все ж таки підтримати цей законопроект 1063 і проголосувати. Партія "Голос" буде його підтримувати, тому що, ми розуміємо, що це повноцінний механізм, який запустить ремонт, реконструкцію наших доріг і буде дійсно сприяти розвитку нашої економіки. Дякую. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Готові голосувати, шановні колеги? Шановні колеги, займіть, будь ласка, місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1063) про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Вітаю. Рішення прийнято. За – 329, проти – 0, утрималися – 0. Шановні колеги, якщо у нас є таке єдинство в залі, я пропоную підтримати цей законопроект в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками законопроект (реєстраційний номер 1063) про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду. Прошу підтримати та проголосувати. За-337 Проти – 0. Утримались – 0. Я всім дуже вдячний, покажіть, будь ласка, по фракціям: "Слуга народу" – 225, "Опозиційна платформа – За життя" – 24, "Європейська солідарність" – 19, "Батьківщина" – 18, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 16, позафракційні – 21. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги! Вам розданий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні, (реєстраційний номер 1058), (альтернативний – 10568-1). Пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. За-270 Проти – 0, утримались – 45. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається народному депутату Ткаченку Олександру Владиславовичу. Добрий день, колеги! Приємно на вас дивитися в цьому залі, особливо на тих хто повернувся до мене задом, але тим не менше, дякую за таку можливість. В передмісті Вільнюса місцеві жителі беруть участь у зйомках серіалу події якого відбуваються в Україні. Це серіал для американського каналу HBO "Чорнобиль". Дубровнику знаходиться Королівська Гавань. Королівська Гавань – це серіал "Гри престолів", які знімалися майже всі сезони в Хорватії. "Джеймс Бонд" полюбляє Чехію, а "Термінатор" – Будапешт. Всі ці, а також сотні інших проектів знімалися в наших сусідів, результати, десятки мільйонів доларів, які надійшли до бюджету цих країн, нові робочі місця, відремонтовані кіностудії, збудовані заново кіностудії, висока експертиза місцевих фахівців, а також ще додаткові кошти, які надходять від туризму. На один витрачений долар іноземними продюсерами, припадає три долари для сервісів. Все це відбувається не в нас, хоча два роки тому було прийнято Закон "Про державну підтримку кінематорафії", де передбачалося 10 видів один з них у цьому законі. Це відшкодування класифікованих витрат іноземним продюсерам на гроші витрачені в Україні. Саме через існування такої норми західні продюсери знімають у Європі, де практично в усіх країнах діє закон щодо так званих рібейтів з середньою ставкою у 30 відсотків. Ми пропонуємо 25 відсотків плюс 5 за використання українських творів та сюжетних ліній в Україні. Ці проекти можуть зніматися тільки з залученням українських продюсерів та крім того, сприятимуть створенню спільних з українцями серіалів та фільмів. Хочу наголосити, що стаття 12 цього закону забороняє використовувати гроші для держави-агресора. В нашій країні є таланти, мені б не хотілося, щоб вони виїжджали в Чехію та Польщу для цих зйомок, я думаю, цим законом ви можете зробити щирий подарунок українським кіношникам які святкуватимуть… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, 10 секунд… ТКАЧЕНКО О.В. … а вже незабаром, а нашим партнерам на заході хотілося б сказати: Welcome to Ukraine. 1058, підтримайте. Шановні народні депутати, слово для доповіді за альтернативний законопроект 1058-1 надається народному депутату України Княжицькому Миколі Леонідовичу. Дякую. Дорогі друзі, в передмісті Вільнюса в самому Вільнюсі, де знімається фільм про "Чорнобиль", діє Закон про рібейти аналогічний тому, який діє зараз у нас, де на субсидію мають право як іноземні продюсери, так і місцеві литовські, точно такий самий закон діє у нас зараз. Він прийнятий як Закон про підтримку кінематографії спільно з Асоціацією "КіноКраїна", засновниками якої в тому числі були всі найбільші виробники і студія "Квартал 95". Найбільші виробники і студія "Квартал 95" від нас тоді категорично вимагали, щоб кваліфіковані витрати поверталися як зарубіжним виробникам, так і місцевим. Це є на сайтах, це є в документах, ми прийняли цей закон, але він не працював, бо не було змін до Бюджетного кодексу, який ми будемо голосувати наступним, і, сподіваюсь, проголосуємо. Хтось запропонував подати абсолютно абсурдний закон зараз, якийсь чомусь має деякі, правда, позитивні норми, збільшує рібейти з 16 до 25 відсотків, а в певних випадках до 30, декілька ще має позитивних моментів, але виключає українців з права отримувати субсидію від української держави на українське кіно, субсидію, яка діє в Литві, в Чехії, в Португалії – там, де знімають всі ті фільми, про які говорив мій колега Ткаченко. Сталося, колеги, це просто з помилки, комусь доручили підготувати закон, щоб ввести рібейти, хтось дав йому, Президенту Зеленському, щоб швидше внести і хтось зрозумів, що там не має бути українців або з якихось лобістських міркувань. Тому мій закон з рискою 1 аналогічний тому, який представляв колега Ткаченко, але він залишає право претендувати на державну субсидію у вигляді повернення кваліфікованих витрат українським продюсерам для того, щоб і вони могли знімати в Україні, а не їхали в Литву знімати фільм разом з HBO про Тараса Бульбу і Котигорошка. Дякую. Прошу підтримати законопроект з рискою 1. Дякую. Слово для співдоповіді надається члену Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Сушку Павлу Миколайовичу.

Я хочу зауважити, що основа відмінність альтернативного законопроекту за реєстраційним номером 1058-1 – це передбачення повернення кеш-рібейтів не тільки іноземцям, але і національному виробнику, що ніяк не вплине на наповнення бюджету за рахунок додаткових інвестицій. Національний виробник і так зараз має велику пряму підтримку субсидій, понад один мільярд гривень, що перебільшує показники прямої підтримки багатьох країн Європи і зараз це не на часі. За результатами обговорення комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому з редакційними правками комітету викладеному у нашому поданні проект Закону за реєстраційним номером 1058. Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловило низку зауважень техніко-юридичного та редакційного характеру при врахуванні яких законопроект за реєстраційним номером 1058 може бути прийнятий за основу. Комітет з питань бюджету вважає, що законопроект № 1058 не матиме впливу на показники державного бюджету. Комітет з питань антикорупційної політики зазначає про відсутність корупціогенних факторів у цьому законопроекті. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом визнав законопроект за реєстраційним номером 1058 таким, що не суперечить права Європейського Союзу та зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. На останок зазначу, якщо Верховна Рада вирішить прийняти законопроект № 1058 лише за основу, комітет не заперечуватиме і в установленому порядку доопрацює його і подасть на розгляд у другому читанні. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Шановні колеги, прошу записатися два – за, два – проти на виступи від фракцій.

Добрий день, шановні колеги. Так, дійсно, Закон 1058, він заохочує іноземних виробників виробляти кінопродукт в України, це, дійсно, сприятиме іноземним інвестиціям у галузі кіновиробництва. Ідея заслуговує підтримки, але незрозуміло, де тут український місцевий продуцент. Чого ми робимо це за рахунок українських кінематографів? Знаєте, якщо комусь здається, що українське кіно недостатньо якісне, тоді давайте встановимо нормативи стосовно отриманих зборів в кінотеатрах і залишимо підтримку нашим українським виробникам. Ви знаєте, у всіх країнах світу: Польща, Грузія і навіть Росія, будь-хто, хто потратив кошти, отримує рібейт, так званий кеш-рібейт, від 20

наші виробники не могли його отримати, бо потрібні були зміни до Митного, Бюджетного кодексу. І зараз оцим законом 1074 ми будемо приймати ці зміни. І цей закон дійсно покликаний підтримати цю ситуацію. І треба, я думаю, залишити Наша фракція підтримує, наша група "За майбутнє" підтримає альтернативний 1058-1 закон і ми…, тому що 1058 ставить в дискримінаційні відносини наших і іноземних виробників. Тому ми підтримуємо 1058-1. Шановні колеги, по-перше, я хотів уточнити, що ці кошти, які у вигляді субсидії даються рібейту і в проекті 1058, і 1058-1 не розповсюджуються на кошти, які надаються державною підтримкою. Тобто приватна людина, якщо знімає не за гроші бюджету, то вона має право отримати субсидію у вигляді частини повернених коштів незалежно від того це українець чи іноземець, тому що, якщо ми заборонимо українцям це отримувати, ми порушимо статтю 24, яка говорить про заборону дискримінації за місцем проживання, статтю 22, яка говорить про те, що не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а ми тим самим ущемляємо українських виробників, і порушимо взяті зобов'язання України щодо відсутності дискримінації, а це насправді теж є підставою для зупинення безвізу. Ми порушимо наші серйозні міжнародні зобов'язання. Втім, який би закон не був прийнятий, ми висловлюємо готовність продовжити працювати з колегами в комітеті для того, щоб прийнятий закон відповідав Конституції і справді захищав український кінематограф. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу тиші в залі, а то у нас стало дуже-дуже шумно. Давайте чути, про що говорять наші колеги. Павленко Юрій Олексійович, "Опозиційна платформа – За життя", з мотивів. Шановний Голово, шановні народні депутати, я хотів би звернути увагу, не спрацював пульт, тому що я нажимав копку "проти". Тому просив би і дві хвилини. Разом з тим, розглядаючи сьогодні закон, таке враження, що в Україні наступив мир, що пенсіонери отримують достатню пенсію, люди заробітну плату, народжуються українці, і нам залишилося лише підтримати голлівудських продюсерів. продюсерів. Саме тому фракція "Опозиційна платформа – За життя" не буде голосувати за цей закон. І наполягає, щоби в порядку денному стояли ті законопроекти, яких сьогодні потребують українські громадяни. Щодо даного законопроекту. Ми наполягаємо, щоб він голосувався лише в першому

Дуже слушне зауваження. На жаль, в нашій державі ще не наступив мир, ми не повернули свої території. І мені б хотілося, щоб всі політичні сили це розуміли та підтримували, коли Верховна Рада ухвалює ті чи інші постанови, наприклад, такі як були вчора. Ярослав Іванович Железняк, фракція "Голос". Шановні колеги, безумовно, ми будемо підтримувати цей законопроект за основу з подальшим доопрацюванням. Але в контексті цього питання я хотів би зазначити і звернути увагу всіх народних депутатів на те, що, на жаль, чисто через технічні проблеми у нас саме експорт послуги щодо виробництва кінематографу, коли ми бачимо ці серіали іноземні, де знімають Київ і інші міста України, коли ми бачимо український продукт, коли в рекламі Apple ми бачимо наш вокзал. Вони зараз, на жаль, підлягають оподаткуванню, податку на додану вартість. І це значно робить їх неконкурентоздатними порівняно з іншими послугами. У нас є виключення для транспортних послуг, для юридичних послуг, для інженерних послуг. І, напевно, нам разом з вами треба виправити нарешті цю помилку, яку колись зробив законодавець, і все ж таки передбачити те, щоб якщо наші виробники кінематографу роблять такі продукти, вони теж можуть не подавати на податок на додану вартість. І це зробить ще більше наш Шановні колеги! Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Прошу всіх підготуватись до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1058) про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. За-285 Проти – 1, утримались – 36. Рішення прийнято. Шановні колеги, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1058). Прошу підтримати та проголосувати. 11:27:08 За-259 Проти – 8, утримались – 56. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії (реєстраційний номер 1074). Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Проти – 0, утримались – 45. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається народному депутату Ткаченку Олександру Владиславовичу. Дякую за попередній законопроект. Власне, цей законопроект – це внесення змін до Бюджетного кодексу щодо державної підтримки, який дозволить запустити попередній законопроект. Це… Мета його привести Бюджетний кодекс у відповідність до Закону про державну підтримку кінематографії і уточнити склад доходів та видатків державного бюджету. З приводу попередньої дискусії хотів наголосити, в 1058 так само як і в цих правках 1074 Бюджетного кодексу, мова йде про поповнення українського бюджету іноземними коштами і лише через це можуть здійснитися витрати. Мова не йде про припинення фінансування українських кінематографістів, як їм виділялися кошти з державного бюджету напряму, через що ми бачимо багато фільмів, які з'явилися, так вони і будуть виділятися. Тому прохання не маніпулювати фактами. І останнє… Останнє, що хотів з цього приводу сказати, ще окреме питання, яким чином витрачаються напряму державні кошти українців для українського кіно, тому що немає критеріїв, за якими ми визначаємо це хороші фільми, нехороші чи фільми, які збирають в прокаті 100 тисяч гривень при витрачених 20 мільйонах. Це ще питання подивитися яким чином ці кошти витрачалися раніше. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається народному депутату України, голові підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбиту Юрія Михайловичу. Прошу до слова. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 6 вересня розглянув законопроект за номером 1074. Законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу з метою практичного впровадження положень Закону про державну підтримку кінематографії, зокрема передбачені цим законом окремі платежі від суб'єктів кінематографії, пропонується зараховувати до спеціального фонду державного бюджету із наступним їх спрямуванням на державну підтримку кінематографії, а також передбачено чітко закріпити у складі видатків державного бюджету видатки саме на таку мету. Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради та Мінфіном, а також Рахунковою палатою висловлено суттєві зауваженні до законопроекту щодо неузгодженості його положенням вимогам Бюджетного кодексу. В ході опрацювання законопроекту вдалося врегулювати неузгоджені позиції як з авторами законопроекту, так і з Міністерством фінансів та Рахунковою палатою. Так у комітеті підготовлено пропозиції, з урахуванням яких законопроект відповідатиме вимогами Бюджетного кодексу і не порушуватиме єдності бюджетної системи. Зважаючи на вищевказане, Комітет з бюджету прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проект Закону за номером 1074 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон із врахуванням пропозицій комітету щодо корегування положень законопроекту відповідно до узгоджених позицій, які викладено Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись два – за, два – проти від фракцій. Дякую. Прошу передати слово Лесі Забуранній. Доброго дня, шановна президія, шановні колеги! Це мій перший виступ, я особливо щаслива почати з того, що хотіла б підтримати такий важливий, на мою думку, законопроект. Сьогодні у залі були думки колег з приводу того, що дійсно, на жаль, в Україні ще не настав мирний час. Але ми повинні пам’ятати, що громадська думка, патріотичний дух і вплив кінематографії на все це однозначно є дуже дуже і дуже суттєвим. І на сьогоднішній день ми повинні зробити все, щоб, з одного боку, наші молоді, дуже талановиті люди, які залучені в індустрію, в кіноіндустрію, не виїжджали закордон і дійсно створювали якісний продукт для того, щоб знову ж таки молоде покоління, середнє покоління формувало позитивну думку про нашу країну, досліджувало проблеми нашої країни і це в той же час буде позитивно впливати на імідж України у цілому світі. Щодо тих зауважень, яку були. Детальне вивчення даного законопроекту дозволяє сказати наступне. По-перше, тут передбачено, дійсно, розширення джерел формування Спеціального фонду державного бюджету, які в той же час будуть витрачатися на підтримку і розвиток саме українського виробника, якісного кінопродукту. По-друге, буде чітко змінений підхід до джерел фінансування галузі кінематографії. І найголовніше, що в даному законопроекті прописаний чіткий механізм залучення приватних коштів у кіновиробництво. І я вважаю, що подібна ініціатива, вона буде мати і позитивний вплив на бюджет країни. І з другого боку позитивний вплив взагалі на розвиток України на світовій арені в тому числі. Дякую. Дякую. Слово надається Ніні Петрівні Южаніній, фракція "Європейська солідарність". Княжицький Микола Леонідович, фракція "Європейська солідарність". хочу подякувати. Хочу повідомити, що для того, щоб запрацював повністю законопроект про державну підтримку кінематографу, ми в минулому скликанні прийняли зміни до Митного і Податкового кодексу, до Бюджетного - не встигли. Я хочу подякувати авторам цього законопроекту з минулого скликання, нашому віце-спікеру пані Кондратюк, Черваковій, Гриніву. Подоляк, Абдулліну, Медуниці. Тим, хто написав цей законопроект. Тим депутатам, хто проголосував за цей законопроект в минулому скликанні Верховної Ради. Я теж дякую тим депутатам з партії "Слуга народу", які переписали цей законопроект і знову пропонують проголосувати. І патріоти знову до цього доєднаються, ми підтримаємо цей законопроект. І закликаю всіх голосувати – за. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово з мотивів надається Констанкевич Ірині Мирославівні.

що такі законопроекти в підтримку кінематографу розглядаються залом і вони є актуальними для нашого порядку денного. Я хочу наголосити у своєму слові, що ми маємо унікальну можливість підтримати українське кіно тим, що ми скеруємо фінансові можливості на розвиток українського кіно. І хочу нагадати, що така унікальна можливість для українського кіно була сто років тому. Якщо ви пригадуєте, у 20-х роках українське кіно в особі Олександра Довженка, Юрія Яновського, Майка Йогансена, Олекси Слісаренка і багатьох інших показало світу, що Україна як держава, як нація відбулася. Це було унікальне кіно і фільм Олександра Довженка "Земля" увійшов до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. Тепер у нас є ця можливість ще раз і ще раз світу продемонструвати, що Україна є в числі сучасних європейських світових держав.

Шановні колеги, дуже дякую. Ми не можемо взагалі не вітати ініціативи з таких важливих і надважливих, я б сказала, законопроектів і, зрозуміло, що базові основні закони були закладені у минулому скликанні серією народних депутатів вже у Законі про державну підтримку кінематографії. Я вам хочу сказати, що не так просто проходили всі ці перипетії і дискусії, які стосувалися і впровадження Митного і Податкового кодексів. І ви знаєте, не будемо сперечатися сьогодні про авторство, тому що ми розуміємо, що надважливість цього закону повинна швидко-швидко запрацювати. Я не знаю, чи є в принципі можливість сьогодні проголосувати його в цілому, тому що як говорить притча Соломона, коли йому принесли жінки дитину, жінки поступають мудро і пропонують, не дивлячись на авторство і кому належить цей закон, проголосувати його в цілому. Дуже вам дякую. Дякую, Олена Костянтинівна. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування, прошу зайняти свої місця народних депутатів України. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1074): про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії. Прошу підтримати та проголосувати.

За-327 Проти – 0. Утримались – 2. Рішення прийнято. Шановні колеги, були пропозиції в залі підтримати цей законопроект в цілому, якщо немає заперечень ставлю на голосування пропозицію… одну хвилину, кому? Сюмар? Сюмар Вікторія Петрівна. 11:39:20 СЮМАР В.П. Дякую пане Голово! До цього обговорення хочу сказати одну важливу річ, ми в парламенті попереднього скликання справді робили дуже багато і спільно, в тому числі, з Олександром Ткаченко і з Миколою Княжицьким, і з Оленою Кондратюк. Для того, щоб сфера української культури могла розвиватися, це стосується і пісень, і кінематографу. І тут вкрай важливо розуміти, що треба любити свою країну, щоб давати можливість творчим людям реалізовуватися в Україні. Щоб українці пишалися своєю країною, це і про економіку бо це створює робочі місця у сфері культури. Тому ми однозначно підтримуємо цей законопроект і в цілому готові голосувати, закликаємо залу так само підтримати всіх. І враховуючи, що звичайно ми працювали всі разом спільно над цим законопроектом в попередньому скликанні. проект Закону (реєстраційний номер 1074): про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії. Прошу підтримати та проголосувати.

За - 332, проти – 0, утримались – 3. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 232, "Опозиційна платформа – За життя" – 16, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 18, позафракційні – 17. позафракційні – 20. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання порядку денного. проект Закону про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування), (реєстраційний номер 1041). Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 268. Проти – 1. Утримались – 47. Переходимо до розгляду питання за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається народному депутату України Кубракову Олександру Миколайовичу.

про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування, (реєстраційний номер 1041) від 06.09. Законопроект визначений як невідкладний Президентом України та на першому засіданні Верховної Ради 29-30 серпня. Даний законопроект спрямований на забезпечення виконання середнього та довгострокових зобов'язань за договорами на будівництво, реконструкцію капітальний та середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення. Законопроект системно пов'язаний із законопроектом (реєстраційний номер 1064 – доопрацьований) від 06.09. про внесення змін до Бюджетного кодексу України про запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування, який ми будемо розглядати у вівторок. Суть законопроекту полягає в наступному, дозволити обласним державним адміністраціям як власникам та балансоутримувачам доріг місцевого значення спрямовувати субвенцію державного бюджету України місцевим бюджетам, також на проектноо-вишукувальні, науково-дослідні роботи функціонування інформаційно-аналітичних систем там і таке інше. Якщо коротко, то зараз місцеві органи влади, вони не можуть використовувати кошти дорожнього фонду на підготовку проектної документації та інших планування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту буде затверджуватися відповідно до Державної цільової економічної програми, яка буде затверджуватися Кабінетом Міністрів України. Отже, прийняття законопроекту дозволить здійснювати середньострокове бюджетне планування будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, державного та місцевого значення, сприятиме конкуренції на ринку та виходу нових гравців, в тому числі іноземних, що у

Дякую. Слово для співдоповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Клименко Юлії Леонідівні. Добрий день, шановні колеги! Комітет розглянув законопроект 1041 – доопрацьований і хочу повідомити вам що саме він змінить після його прийняття. Перш за все, це середньострокове планування, тобто якщо зараз у нас планування відбувається і реалізація 12 місяців, то тепер ми дозволимо будувати об'єкти дорожньої інфраструктури, мости 3 роки, тобто проектувати і будувати, тому що ви розумієте, що об'єкти інфраструктури не будуються за 12 місяців і не проектуються. Тобто дорожній фонд зможе брати зобов'язання і реалізовувати протягом 3 років. Друге. Перелік об'єктів затвердження будівництва і реконструкції передається від Кабінету Міністрів до Міністерства інфраструктури для того, щоб оперативніше визначатися, що саме треба ремонтувати і будувати. Третє. Скасовується затвердження бюджетним комітетом переліку доріг, дорожньої інфраструктури, яка буде будуватися і ремонтуватися, тобто передається виконавчому органу влади, Міністерству інфраструктури, Кабінету Міністрів. І третє. Місцеві ради… місцеві, вірніше, громади зможуть долучатися до будівництва доріг державного значення і співфінансувати їх. Це мобільність і швидкість, в тому числі в яких зацікавлені і місцеві громади. Тому просимо підтримати цей законопроект. Комітет підтримує цей законопроект, і просимо його також підтримати залом за основу з можливим доопрацюванням, якщо виникнуть правки. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатися по фракціях два – за, два – проти для виступу.

Включіть з місця мікрофон. Мотовиловець, фракція "Слуга народу", включіть мікрофон, будь ласка, з місця. Доброго дня, шановні депутати! Прошу підтримати даний законопроект. Ми вже два дні розглядаємо зміни дозвільної системи на будівництві. Це важливий крок, який дозволить нам змінити країну: побудувати більшу кількість доріг, запроектувати, залучити всіх від "Укравтодору" до міст для зміни інфраструктури в нашій країні. Це чекають наші виборці. Прошу підтримати даний законопроект, він дуже важливий і дуже важливий його вплив на наступні законопроекти, які будуть прийматися в подальшому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кириленко Іван Григорович. Бондарєв, фракція "Батьківщина". Дійсно є питання, які викладені в ньому і які необхідні сьогодні суспільству - дороги будувати треба, всі це розуміють. І за останні дні ми прийняли низку законопроектів, які будуть цей крок вперед робити і дуже потужно йти назустріч міцному і красивому майбутньому України з дорогами. Але до другого читання хотілось би, щоби все ж таки ми вивчили питання щодо витрат, які є пов'язані з, в тому числі з дослідженнями, з витратами на фахівців. Є питання з аудитом, він необхідний, але 5 відсотків від вартості доріг – це, можливо, забагато. Тому я хотів би акцентувати увагу на тому, що ми повинні унеможливити корупційну складову в цих питаннях і зробити таким чином, щоби всі витрати були зрозумілими і прозорими. Ще раз повторюю, що наша фракція буде підтримувати в першому читанні цей законопроект, а до другого читання, я впевнений, що ми в комітеті можемо відпрацювати всі питання і докласти всіх зусиль, щоб довести Верховній Раді і всьому суспільству, що немає корупційної складової в будівництві доріг. Дякую.

Шановні колеги, я хочу наголосити одну особливість. Коли створювався дорожній фонд, спеціальний дорожній фонд, в ньому чітко визначили відсотки, які направляються на ремонт державних доріг – це 60 відсотків, і 35 відсотків – це на ремонт місцевих доріг. 120 тисяч кілометрів місцевих доріг були передані в управління обласним адміністраціям. І 47 державних залишили, в яких 35 тисяч – це є дороги територіального значення, це дороги так звані "тешки", які об'єднують міста районного значення. Коли ми цим законопроектом зараз, яким, яким ми хочемо приймати, дай Бог, що приймаємо за основу і, можливо, ми поправимо оці несуразиці, які є в даному законопроекті. Даємо нібито можливість співфінансування співфінансування місцевим громадам співфінансування державних доріг – це перший крок до того, до можливості і хотіння

контрольну функцію з бюджетного комітету щодо погодження переліку доріг, ми знову ж таки змінюємо саму основу і сам паритет, який був закладений в спеціальному дорожньому фонді, де визначалось чітко, що обласна адміністрація визначає перелік доріг. Погодження з "Укравтодором" ви хочете передати це Міністерству інфраструктури - будь ласка, але забирати парламентську функцію контролю, щоби депутати мали можливість побачити... ДУБНЕВИЧ Я.В. Дякую. Це недопустимо. Завжди органи центральної влади хочуть, щоб чим менше органи місцевої влади...

Шановний пане Голово, шановні колеги, дуже приємно, що ми переходимо у розгляді в цьому залі до тих питань, які турбують наших людей. Це і питання культури, питання інфраструктури і будівництво доріг. "Європейська солідарність" підтримує цей законопроект, тому що дороги треба планувати і їх фінансувати не на рік. Великі, великі дороги планується, ну, хто має відношення до цього господарства, розуміє як це відбувається. Тому ми підтримаємо. Єдине, що є деякі зауваження і Головного науково-експертного управління, є деякі дискусії всередині цього залу у різних фракціях, тому ми звертаємося, що "Європейська солідарність" буде підтримувати в першому читанні. Пропоную його навіть в скороченому варіанті дати вчасно підготовку внесення правок і розглянути якнайшвидше цей законопроект на наступний пленарний тиждень. Дякую. Дякую. Всі бажаючі виступили? Слово з мотивів надається Довганю Віктору Миколайовичу, заступнику міністра інфраструктури – хвилина. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Це дійсно важливий законопроект. І я хотів буквально тезу спростувати народного депутата Дубневича, який прекрасно знає, що Міністерство інфраструктури, яке буде затверджувати перелік доріг, Кабінет Міністрів – вони підзвітні Верховній Раді. І всі великі проекти… По-перше, ми прийняли Національну транспортну стратегію. Зараз готуємо план виконання стратегії. Узгоджуємо це з Європейським Союзом. Крім того, є ще такий механізм як Міжвідомча комісія з інвестиційних проектів, куди входять депутати. Тому всі великі проекти будуть узгоджені. Але не можна в ніч перед прийняттям бюджету в бюджетному комітеті викреслювати якісь дороги. Це несистемно і неправильно. Дякую. Включіть мікрофон Дубневичу для репліки. я погоджуюсь, що державні дороги і державні проекти, нема питань, погодження Міністерства інфраструктури. Але я наголошую саме про місцеві дороги, яких є 120 тисяч кілометрів. І знімати погодження,

з погодженням Укравтодору і з погодженням комітету, бюджетного комітету Верховної Ради України. А ви хочете забрати депутатський контроль. І ми отримаємо те саме, що в минулому скликанні отримали в Миколаївській області і інших. Коли губернатор визначав, який перелік, і один робив "золотий" район робив місцевих доріг. І тільки на бюджетному комітеті це вдавалося поправляти. Дякую за увагу. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Народні депутати, прошу займати свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1041) про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування). Прошу підтримати та проголосувати.

За-337 Проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1041) про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування). Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Проти – 1, утримались – 53. Рішення прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва на 30… на на 30 хвилин. Розпочинаємо роботу о 12:30. Прошу не запізнюватись. Дякую. (Після Дякую.